flestir hafa það betra en áður. Við erum í hópi allra ríkustu þjóða heims og erum laus við mörg af þeim vandamálum sem hrjá nágrannaþjóðirnar.

Þeim hefur fjölgað nokkuð með þeirri fjölgun sem orðið hefur á flóttafólki og fólki frá öðrum þjóðum sem hefur kosið að leita hér skjóls og við þurfum ekki að bera kinnroða af því hvernig við höfum tekið á móti því fólki. Margir kvarta yfir kostnaðinum við það eins og gengur og ýmsar breytingar í sjónmáli hvað varðar þann málaflokk.

Sómi okkar ætti að bjóða okkur að koma þessu í viðunandi horf svo að allir geti vel við unað. Það er enginn sáttur við þessa staðreynd sem varðar þessi 10%.

Það á að loka meðferðardeild Stuðla í fjórar vikur í sumar, frá 10. júlí til 8. ágúst. Það fékk ég staðfest í gær. Þar hafa börn og unglingar fengið dýrmætan stuðning, m.a. vegna hegðunar- og fíknivanda, mjög sérhæft úrræði sem skiptir gríðarlegu máli fyrir börnin og ungmennin og fjölskyldur þeirra, oft algert lykilúrræði í vanda sem í sumum tilfellum hefur verið óyfirstíganlegur hjá fjölskyldum. Þessu úrræði á að loka. Þetta er auðvitað enn ein birtingarmynd þess hve þjónusta við fólk á öllum aldri sem glímir við fíknisjúkdóm er brothætt á Íslandi. Þær stofnanir sem veita þessa þjónustu, sem stundum skilur á milli lífs og dauða, búa við svo knappan fjárhag, að það þarf að loka á sumrin, hætta að veita þjónustu fyrir fólk sem sárlega þarf hana. Þetta er alveg sérstaklega nöturlegt þegar um börn er að ræða, ungmenni með hegðunar- og fíknivanda, því að Stuðlar eru svo sérhæft úrræði fyrir þennan viðkvæma hóp. En því miður er það þannig að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar birtist okkur bara skýrt með þessum hætti. Svo einfalt er það. Og hver verður afleiðingin af þessu? Jú, langir biðlistar lengjast, vandinn færist til í tíma, álagið á kerfið eykst til lengri tíma. Þetta skilar verri þjónustu til barna og ungmenna sem eiga í miklum vanda nú þegar. Börn og ungmenni líða fyrir og þjást. Höfum eitt á hreinu. Sumar stofnanir eru svo mikilvægar að þeim má ekki skella í lás á sumrin. Það gildir um meðferðardeild Stuðla. Það gildir líka um meðferðarstöðina Vík hjá SÁÁ en samt er lokað vegna fjárskorts. Í dag er 14. maí. Ég óttast að það sé of seint að koma í veg fyrir lokun meðferðardeildar Stuðla jafnvel þótt menn reyni, rétt eins og það er orðið of seint að koma í veg fyrir sumarlokun SÁÁ. Þessi úrræði eru bara of sérhæfð.

í formi mannúðaraðstoðar og aðstoðar við uppbyggingu nauðsynlegra innviða á stríðshrjáðum svæðum. Þannig höfum við sent stoðtæki og teppi til Úkraínu, tekið þátt í að byggja upp færanleg neyðarsjúkrahús og þannig má áfram telja. Hjá núverandi ríkisstjórn hefur átt sér stað stefnubreyting sem ekki ríkir sátt um. Við sinnum ekki lengur aðstoð á borgaralegum forsendum í Úkraínu en kaupum í staðinn vopn til að nota í stríðsátökum. utanríkisráðherra kallar eftir því að við Íslendingar fullorðnumst í varnarmálum og setur það ákall í samhengi við friðarboðskap og aðstoð á borgaralegum forsendum sem ég skil sem svo að fullorðið fólk eigi ekki að standa í nú um stundir. Byssur til að drepa fólk sé meira fullorðins. Við þurfum að fullorðnast og horfast í augu við hvernig staðan er í heiminum, segir utanríkisráðherra. Þetta er ótrúlegur málflutningur, forseti, sem hlýtur að hljóma skelfilega í eyrum sumra stjórnarliða. Við vitum hitt, að friður er forsenda velferðar, frelsis og mannréttinda og að allir þrá að lifa við frið og öryggi. Hvað merkir það í þjóðaröryggisstefnunni að við Íslendingar tökum þátt í varnarsamstarfi á borgaralegum forsendum? Því þarf að svara og við þurfum að vera viss um að þjóðaröryggisstefnan sé ekki bara orðin tóm og það þarf að bera ákvarðanir, m.a. í utanríkismálum, saman við það sem í henni stendur. Það er enginn hörgull á verkefnum á sviði mannúðaraðstoðar og innviðauppbyggingar í Úkraínu sem mikilvægt er að styðja og enginn íslenskur ráðamaður má vera feiminn við að tala fyrir friði og friðsamlegum lausnum.

Ég hef rætt svokallað togararall við fjölmarga reynda sjómenn og skipstjóra og hef eiginlega engan hitt sem telur að þetta skili einhverri raunverulegri niðurstöðu um það hve mikið er af fiski í hafinu í kringum Ísland. Hafró veit í raun ekkert um stofnstærðir fiskstofna á Íslandsmiðum. En skoðum aðeins tölurnar.

Svo kom aðeins niðurslag á árunum í kringum 1980 og í framhaldinu var ákveðið að fara að tillögum Hafró og koma á kvótakerfi sem tók gildi 1984. Það átti að vera tilraun til þriggja ára og skila að þeim tíma liðnum jafnaðarþorskafla upp á 400.000–500.000 tonn. Veruleikinn er hins vegar sá að þessi tilraun hefur staðið í 40 ár og er jafnaðarveiðin á þeim tíma plús/mínus 200.000 tonn eða helmingi minni afli en stefnt var að í upphafi. Tilfinningin er sú að þetta kvótakerfi muni aldrei skila því sem það átti að skila í upphafi. Fjárhagslegt tjón þjóðarinnar á þessum 40 árum er talið vera u.þ.b. 4.000 milljarðar í tapaðar tekjur eða u.þ.b. eins og 100 milljarðar á ári.

Hvað er þetta að segja okkur? Jú, það er að segja okkur að þetta kerfi er arfavitlaust. Það er enginn mælikvarði á það hvort

þurfti að fara á sjúkrahús. Bara greiðslan fyrir sjúkrabílinn var að valda honum þeim erfiðleikum að hann átti eiginlega ekki fyrir mat og á sama tíma var þessi einstaklingur síðan útskrifaður heim, einstæðingur

Samkvæmt gildandi reglugerð um tilvísanir fyrir börn er áskilið að heilsugæslulæknir skrifi tilvísun fyrir börn frá tveggja ára aldri að 18 ára aldri þurfi þau á þjónustu sérgreinalækna að halda. Slík tilvísun er m.a. forsenda þess að þjónusta sérgreinalæknis sé gjaldfrjáls. Þessu stendur nú til að breyta með reglugerðarbreytingum sem hafa verið birtar í samráðsgátt stjórnvalda en það verður m.a. gert með því að sérgreinalæknir sem fær til sín barn samkvæmt tilvísun heilsugæslulæknis getur vísað því sjálfur til læknis í annarri sérgrein telji hann þörf á því án aðkomu heilsugæslunnar. Ákvæði gildandi reglugerðar um að barn þurfi nýja tilvísun frá heilsugæslulækni verður fellt brott. Læknir sem fær barn til meðhöndlunar á sjúkrahúsum getur vísað barni til sérfræðings telji hann þörf á því. Krafa um tilvísun heilsugæslulæknis í slíkum tilvikum verður felld brott. Rannsóknar- og myndgreiningarþjónusta barna verður gjaldfrjáls þótt ekki liggi fyrir tilvísun frá heilsugæslulækni. Gildistími tilvísana fyrir börn með langvinna sjúkdóma eða fötlun, sem nú er tíu ár, verður lengdur og getur gilt allt þar til barnið nær 18 ára aldri. Hér má svo taka meira til en hægt er að kynna sér reglugerðarbreytinguna í heild í fyrrnefndri samráðsgátt.

Virðulegi forseti. Í gær kom ein lítil og nett tilkynning inn á vef Stjórnarráðsins frá heilbrigðisráðuneytinu. Tilkynningin fjallar um að einfalda eigi tilvísunarkerfi fyrir börn vegna heilbrigðisþjónustu. Tilvísanakerfið hefur sætt þó nokkurri gagnrýni síðustu misseri, ekki síst frá læknum sem talið hafa það taka dýrmætan tíma frá þeim og valdið óþarfaskriffinnsku. Það verður ekki af hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórssyni tekið að hann hlustar og gengur í verkið. Nú hafa verið birt drög að reglugerðarbreytingum í samráðsgátt. Samkvæmt gildandi reglugerð um tilvísanir fyrir börn er áskilið að heilsugæslulæknar skrifi tilvísun fyrir börn frá tveggja ára aldri að 18 ára

Eftir reglugerðarbreytingar getur sérgreinalæknir sem fær til sín barn samkvæmt tilvísun heilsugæslulæknis vísað því sjálfur til læknis í annarri sérgrein telji hann þörf á, án aðkomu heilsugæslunnar.

Þá verður hjúkrunarfræðingum veitt heimild til að gera tilvísanir fyrir börn vegna þjónustu talmeinafræðinga en hingað til hafa aðeins heilsugæslulæknar getað vísað börnum í þjónustu þeirra. Fleiri góðar breytingar er að finna í reglugerðardrögum en þær miða allar að því að bæta þjónustu og auka skilvirkni, m.a. með áherslum á að tími lækna nýtist betur til að sinna beinni þjónustu við sjúklinga. Hér er ekki bara verið að stytta bið barna eftir mikilvægri þjónustu heldur einnig verið að bæta starfsumhverfi lækna. — Vel gert.

Kennarasambandið gerði nýlega könnun um stöðu kennara innan skólakerfisins og viðhorf þeirra til þessa mikilvæga starfs, lykilstarfs fyrir íslenskt samfélag. Við vitum að þriðjungur skólastjóra grunnskóla og rúmur fjórðungur leik- og grunnskólakennara sjá ekki fyrir sér að vera í sama starfi eftir fimm ár. Þetta er auðvitað gríðarlegt áhyggjuefni og eitthvað sem við hér, og ekki síst framkvæmdarvaldið, með ráðherra menntamála í broddi fylkingar, hljótum að hafa miklar áhyggjur af og vilja leysa og reyna að marka ákveðna stefnu sem styður við skólasamfélagið,

hóparnir eru stærri, það er nokkurn veginn sama framlag af námsgögnum í fjárhæðum og var 2006 til 2007. Allur stuðningur er ekki sá sem hann ætti að vera til þess að létta undir með kennurunum.

við vitum ekkert hvernig málum vindur fram þar. Við tókum nokkrar bunur í þessum þingsal, lýstum öll yfir ákveðnum áhyggjum. Það þyrfti að leita svara og styðja við skólaumhverfið, ekki bara tala um það heldur tala við fólkið í skólunum. En við vitum ekkert hvernig þessu miðar. Ég vona að ráðherra menntamála